Molio bih predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog zakona, s nama je poštovani Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče i pozdravljam sve zastupnice i zastupnike, dakle pred vama je Prijedlog Zakona o izvoru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina propisano je da pripadnici nacionalnih manjina s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina, biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave, dakle, općinama, gradovima i županijama. Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem za razdoblje od 4 godine, a na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela. Zakonom o lokalnim izborima iz 2012.g. bilo je propisano da će se postupak izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina urediti posebnim zakonom i to je upravo ovaj koji se trenutno nalazi pred vama. Donošenje ovog zakona utvrđeno je i operativnim programima za nacionalne manjine 2017., 2020., te se ovim izbornim zakonom predlaže na cjelovit način urediti izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Koja su to osnovna, evo ja ću samo u nekoliko rečenica pokušat ukazat na osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovim zakonom, znači, osim propisivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava, propisuje se vrijeme održavanja izbora. Prema ovom prijedlogu, to je prva nedjelja u listopadu svake četvrte godine, propisuje se da su ovlašteni predlagatelji kandidata sukladno odredbama ustavnog zakona, udruge nacionalnih manjina i pripadnici nacionalnih manjina odnosno birači ovisno o broju kako je to predviđeno ustavnim zakonom. Propisuje se zabrana kandidiranja, dakle, za policijske službenike, djelatne vojne osobe, općinske načelnike i sl. i zabrana višestrukog kandidiranja u istoj izbornoj jedinici. Uz kandidate za predstavnike nacionalnih manjina, na kandidaturi se navodi i kandidat za njegovog zamjenika. Dakle, do sada predstavnik nije imao zamjenika, ovim zakonom uvodimo i tu novinu. U odredbama koje se odnose na objavu lista kandidata za članove vijeća i kandidatura za predstavnike, propisano je da se objavljuju na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama, dakle, ukidamo i onaj dio u javnim u javnim glasilima, kako bi što više smanjili troškove za jedinice lokalne odnosno područne samouprave. Propisuje se izborna promidžba s tim da ovim zakonom nisu predviđene odredbe o izbornoj šutnji, to također predstavlja novinu i mi mislimo da olakšava provedbu izbora budući da se radi o tijelima koja imaju savjetodavnu ulogu u radu lokalnih i područnih jedinica, pa ocjenjujemo da bi izuzetak, ovaj izuzetak, olakšao provedbu izbora. Propisano je također pravo na troškove izborne promidžbe. Propisano je također da su tijela za provedbu izbora, znači, sva ona tijela koja inače provode izbore, od Državnog izbornog povjerenstva na dalje. U odnosu na prebrojavanje glasačkih listića propisano je da ako se nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je broj listića veći od utvrđenog broja birača koji su pristupili glasovanju, birački odbor će o tome sastaviti službenu zabilješku u zapisniku, te će nadležno izborno povjerenstvo odlučiti je li višak glasačkih listića mogao utjecati na rezultat izbora. Ovisno o toj odluci, uvažit će se dobiveni rezultati ili odrediti ponavljanje izbora, dakle, ovo također predstavlja jednu novinu i omogućuje fleksibilnije postupanje s obzirom da sukladno drugim izbornim zakonima, dakle, je situacija ipak drukčija. Propisan je također i početak i kraj mandata, a kao novina je propisano da je predsjednik vijeća nacionalne manjine ovlašten nakon prestanka mandata do konstituiranja vijeća, u novom mandatu obavljati samo one poslove koji su nužni za redovito poslovanje odnosno funkcioniranje vijeća. U odnosu na konstituirajuće sjednice vijeća propisano je da konstituirajuće sjednice sazivaju župani, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnici i općinski načelnici u roku od 45 dana od konačnih rezultata izbora. Novac odnosno sredstva potrebna za provođenje ovog zakona, osigurana su u državnom proračunu za 2019.g. i u projekcijama za 2020. i 2021., a primjena ovog zakona doprinijet će unapređenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina u dijelu koji se odnosi na izbore za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina, a radi njihova sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. Stoga se predlaže

mene više zanima od čisto tehničkih izbora novih pravila, zanima me koliko, imate li neke analize, koliko ti predstavnici u vijećima nacionalnih manjina doprinose određenim aktivnostima i da vidimo da li se zbilja ispunila svrha iz zakona odnosno ono što smo mi svjesni da su nacionalne manjine bogatstvo RH, da mi kao država smo potpuno otvoreno društvo i želimo promovirati i zaštitu kulturnu i tradicije nacionalnih manjina, tako da, zanima me da li imate možda neke analize koliko je input osim šta sudjeluju na određenim

Hvala predsjedniče, uvaženi državni tajniče, evo 3 pitanja, ali bih vas molio odgovor. Dakle, datum je predviđen za listopad ove godine, hoće li taj datum s obzirom na prijedlog i Odbora za pravo nacionalne manjine, hoće li taj datum ostati za 4 godine ili će se prebaciti u svibanj? Rekli ste da je novac osiguran, šta to znači da je novac osiguran u proračunu? Meni se čini da izbore plaćaju jedinice lokalne samouprave. I treće pitanje, članak 107 novčanom kaznom od 2000 kuna kazniti će se za prekršaj kandidat za davanje netočnih podataka. Ne čini nam se da je ta kazna drakonska. Čemu ta uopće odredba od 2000 kuna? To je kao kada bi, recimo kada bi to prenijeli na lokalne izbore, kada bi se kandidata za općinskog načelnika kaznilo sa 500 tisuća ili milijun kuna. To nije dobra odredba. Dovoljno je da nadležno izborno povjerenstvo obavijesti nadležno općinsko državno odvjetništvo pa da onda kasnije sud odluči o tome u kojem smislu je prekršen zakon i da odredi kaznu. Evo to su ta tri kratka pitanja. Ja vas molim da odgovorite ako ne možete sada u replici, pa onda makar uzmete kasnije riječ pa odgovorite. Hvala. Idemo na treću repliku. Kolega Kajtazi, izvolite. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljuje se poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče. Pozdravljam izmjene i dopune Zakona o izboru vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Ali međutim, moramo javnost upoznati da, sa činjenicom da ta naša vijeća sa iznimkom grada Zagreba teško ili nikako ne funkcioniraju. Mnoga su vijeća na samom rubu opstanka. Ovim putem želim saznati je li predlagatelj uzeo u obzir i tu dimenziju, odnosno činjenica da većina vijeća na razini općine i gradova i županija nema prostora, sredstva i uvjete za rad a samim time nemaju čak ni mogućnost djelovanja. Moramo pronaći bolji model, podršku rada vijeća a u budućnost izbori za predstavnike nacionalnih manjina održati paralelno sa lokalnim izborima tako da bi bilo što veća izlaznost. Hvala predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Nedavno sam imao jedan sastanak sa predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina sa područja Varaždinske županije. Upravo smo raspravljali o znači njihovom radu, osiguravanju prostora i boljih uvjeta. Upoznati su sa donošenjem ovog zakona. Međutim bilo je jedno njima važno pitanje da li je moguće da kod tih izbora imaju veći broj biračkih mjesta, odnosno barem prema nekom bivšem ustroju, znači da veći centri imaju Gordan (HDZ)** Dobro državni tajnik će znači nakon rasprave kolege Jankovicsa 5 minuta. A sada pitam izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ako ne, onda idemo na raspravu. Kolega Jankovics izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni državni tajniče, kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, htio bih prije svega izraziti zadovoljstvo činjenicom da je ovaj zakon nakon evo toliko mandata kada smo pokušavali da on dođe na dnevni red, došao na dnevni red. Ovdje zahvala ide iz Savjeta za nacionalne manjine g. Tolnaueru koji taj zakon gura već evo 6.-tu godinu i ovo je prva Vlada koja je prihvatila da taj zakon, da izbore za Nacionalne manjine važna tijela a to su vijeće i predstavnici nacionalnih manjina, reguliramo, njihov izbor reguliramo dakle posebnim zakonom a ne da temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina primjenjujemo zapravo Zakon o izborima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave kojeg ne primjenjujemo uopće od 2012. godine. Dakle to je bio jedan pravni problem kojega evo ovim prijedlogom dakle novog zakona rješavamo. I kažem, u ime kluba nacionalnih manjina mogu općenito reći prije svega mišljenje, kasnije ću ući u nekoliko detalja da smo sa ovim prijedlogom zadovoljni. To ne znači da se on ne može popraviti ali cijela slika odražava dakle stav ove Vlade koja je izvršila obećanje da će ovaj zakon doći na vrijeme na dnevni red. I mogu samo ponoviti dakle imamo i činjenicu da je ova Vlada donijela i operativni program za nacionalne manjine 2017./2020. koje po stavu ovog kluba to je najvažniji element od Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Dakle poruka je dobra i sad mislimo dakle da je ovaj zakon isto OK i sama činjenica je on ovdje je dobra, a onda neke stvari možda i zbog hrvatske javnosti trebamo objasniti. Ja ću nastojati to ukratko i možda upozoriti na neke stvari koje do drugog čitanja trebamo popraviti. Što se tiče samih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, dakle formirani su, oni su ustrojeni i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine. Prvi put smo izbore imali 2003. upravo istječe mandat dakle 4.tom sazivu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Izbori za vijeće nacionalnih manjina su najizravniji izbori dakle gdje svakog od člana vijeća nacionalnih manjina i birači nacionalnih manjina manjina biraju, neposredno biraju, biraju izravno, biraju preferencijalno, to je evo popularan naziv. Dakle da ilustriram možda hrvatskoj javnosti, dakle na županijskoj listi za neko vijeće nacionalnih manjina bira se 25 kandidata na način da svaki birač glasa za broj kandidata koji želi do 25, dakle 25 preferencijalnih glasova. To predstavlja pred biračke odbore jedan zanimljiv zadatak, izazov. Međutim, evo mi smo 4 puta takve izbore proveli i uistinu možemo reći da je intencija zakonodavca da u vijećima nacionalnih manjina budu oni članovi, pripadnici nacionalnih manjina koji imaju najbolji legitimitet da je taj cilj dakle proveden. Ono što u ovom zakonu u odnosu na prethodne, prethodna 4 izborna ciklusa, dakle predlažemo to je dakle 5, ja ću reći nekih novina koje su na prijedlog dakle Kluba zastupnika nacionalnih manjina koji je imao svoje članove u odboru, dakle u povjerenstvu koje je izrađivalo ovaj prijedlog i prije javne rasprave a i poslije smo također dakle klub zastupnika nacionalnih manjina je bio dio dakle intenzivnog razgovora sa Ministarstvom uprave oko ove varijante koja je ovdje. što se tiče novina, možda je to važno možebitnim kandidatima da znaju na vrijeme ukoliko je, možda još nisu stigli pročitati prijedlog ovog zakona. Dakle kao što je i gospodin državni tajnik rekao uvodimo instituciju zamjenika predstavnika nacionalne manjine. Dakle imali smo u proteklih 16 godina mandate, dakle u jedinicama lokalne samouprave gdje je broj date nacionalne manjine između 100 i 200 i dogodi se što već život donese, da li smrt, da li ostavka, da li nešto drugo da ta jedinica lokalne samouprave iako ustavnim zakonom bi trebala imati predstavnika za .../Govornik se ne razumije./... nacionalnu manjina ona ostane bez njega. Mi sad ovim zakonom uvodimo institut zamjenika za predstavnika, što znači da će se zajedno sa kandidatom za predstavnika kandidirati i njegov zamjenik, ap ako se dogode dakle, nepredviđeni događaji tijekom mandata, onda imamo za to rješenja, ne moramo ići u novi izbor. Što se tiče vijeća, tamo je slučaj, dakle, prestanka mandata reguliran na način, da ulazi prvi neizabrani mandat i to ako nema izabrani, bitno je da imamo preko 50% 50% članova uvijek. Što se tiče datuma, pozdravljamo činjenicu, da je on ovim zakonom fiksiran, on je trenutno u varijantni da će biti u listopadu. Dakle, činjenice da smo imali izbore u ova 4 mandata od ožujka do srpnja, dakle, jedan vrlo rastezljiv i oni izbori u srpnju su rezultirali katastrofalnom izlizanošću, dakle, mislim da je to bilo 2011. g. dakle, pozdravljamo činjenicu i pozdravljamo ideju zakonodavca, zajedno s nama, da se taj datum fiksira, o tome kada će biti, o tome možda još trebamo Što se tiče zabrana kandidiranja, zabrana kandidiranja je dobra, dakle, isto kao i na izborima za jedinice lokalne, područne samouprave dakle, za djelatne vojne osobe, za policajce, dakle, postoji zabrana kandidiranja, ali pozdravljamo činjenicu da je uvažen naš prijedlog, da se zamjenici načelnika, s obzirom da imamo brojne jedinice lokalne samouprave, gdje postoje zamjenici načelnika, iz reda nacionalne manjine, dakle, kao poseban institut zastupljenosti nacionalne manjine u izvršnom tijelu, da se njima omogući kandidiranje, a da se zapravo zabrani kandidiranje, političkim izabranim zamjenicima nacionalnih manjina iz reda političkih izabranih zamjenicima načelnika, koji su stjecajem okolnosti pripadnici nacionalne manjine. Mislimo da je to jedna dobra fina fina ideja da su ta dva instituta Pozdravljamo i činjenicu, dakle, da je ustanovljen, osim najvećeg broja kandidata, koji predlagatelju u ovom slučaju udruga nacionalne manjine ili birači mogu predložiti da je ustanovljen, osim najvećeg koji je na nivou i općina 10 na nivou gradova gradova 15, na nivou gradova 25, dakle, da je ustanovljen i najmanji broj kandidata, koji određeni predlagatelj može predložiti. Do sada su mogli predložiti jedno, pa ako su bili jedini ako su predložili, onda nije bilo smisla birati tog jednog, nego je ustanovljeno dakle da se najmanji broj mora, da da postoji najmanji broj kandidata koji određeni predlagatelj mora predložiti, a to je na nivou općine 6 na nivou grada 8 na nivou županije 13. I osim toga, postoji jedan novi institut koji ćemo evo mi prvi isprobati, a to je da prema ovom zakonu neće biti izborne šutnje. Što znači da sve one možebitni možebitni problemi koji su se ponavljali na dan izbora, jer je kako je obično stres tada taj dan bude malo veći nego prethodnih dana, dakle, da i to nismo uspjeli to kontrolirati, nismo uspjeli institucionalizirati, malo ćemo liberalnije pristupiti, odnosno, dakle, ni na dan izbora niti u subotu, neće biti izborne šutnje. Možda je to jedan lakus papir, da vidimo i za neke druge izbore, jer postoje broje zemlje, gdje taj institut uopće ne postoji, a i činjenica kako ga je i ovdje gdje ga imamo uvedeno, za brojne izbore, kako ga uopće možemo kontrolirati ili sankcionirati. Dakle, generalna slika kako rekoh na početku da je veliki napredak u mandatu ove vlade, da smo usvojili i operativni program za nacionalne manjine, koje se provodi. Velik je napredak da smo evo, nakon punih 6, 7 g. od inicijative savjeta za nacionalne manjine došli u ovu fazu, da ga ova vlada predlaže i ja sam uvjeren da ćemo ga vrlo brzo i usvojiti. Dvije stvari, ipak iz Kluba Nacionalnih manjina smatramo da bi trebalo razmisliti do drugog čitanja, koje predlažemo da bude dosta brzo, dakle, prva je činjenica da li je dobro u čl. 7. da su izbori predviđeni za listopad,

prijedloga dojam je da je to provedivo, izvodivo, ukoliko dovoljno se brzo brzo vrati na drugo čitanje, da izbori budu prvi tjedan u svibnju, to bi bilo dovoljno daleko od europskih izbora, a još uvijek izvedivo, uostalom, Vijeće i predstavnici koji su sada u mandatu, dobro znaju kada im mandat ističe, jer su birani, kako rekoh 31. svibnja 2015. g. Dakle, prijedlog Kluba zastupnika Nacionalnih manjina i dalje je Ministarstvo uprave da izbori budu u svibnju. Dakle, prvog tjedna u svibnju. Što se tiče drugog našeg prijedloga, s obzirom na taj jedan dosta značajan liberalizam po pitanju izbora, dakle, biranje svakog, doslovno svakog poimenično, pojedinačno, dakle, mi smo predložili, Klub zastupnika Nacionalnih manjina je predložio da se na izbornom listiću, razmisli o uvođenju dakle i skraćenog naziva predlagatelja, uz naziv svakog od kandidata, jer smo kod pojedinih nacionalnih manjina, gdje imamo više predlagatelja, dakle, 4 ili 5 udruga, a to na županijskoj listi znači 100 ili 125 kandidata gdje postoji dobra vjerojatnoća da će brojni kandidati biti istog prezimena, čak i istog imena i prezimena, i onda se ne pojavljuje samo problem kod birača koji ne znaju za koga su točno glasali, ako glasuju recimo za nekog Petrovića, ali postoji problem i nakon izbora, da taj Petrović ne zna da li je on izabran ili je izabran neki drugi Petrović. Dakle, bilo bi dobro kada bi se iza svakog kandidata i to je u prijedlogu Kluba zastupnika Nacionalnog manjina, da se iza svakog kandidata, na biračkom listiću napiše skraćeni naziv udruge predlagatelja, to ne bi smjelo pretjerano, zahtjevno biti niti tehnički. Smatramo da je to izvedeno, to su čl. 19. i 56. ovog zakona. Što se tiče i moji prethodnici ovdje u replikama su govorili o nekim problemima koje ne možemo riješiti, dakle, izbornim zakonom, to su broj biračkih mjesta, to su sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnosno, problem koji nije spomenut to je pravna osobnost, predstavnika koji se služe vlastitim OIB-om u prometu, a tu je povijest pokazala da su se događale svakakve hazardne situacije, dakle, to jesu problemi, oni se po našem viđenju osim biračkih mjesta mogu riješiti samo izmjenom ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, koji je dakle, zakon kojeg bismo 2002. donijeli dvotrećinskom većinom. Ne vidim realnu mogućnost za to. Što se tiče broja biračkih mjesta, ono je uistinu gorući problem i kada gledamo novinska izvješća dan ili dva nakon izbora ona pokazuju vrlo malu izlaznost, a jedan od razloga vrlo male izlaznosti je upravo jako mali broj biračkih mjesta. Dakle, što se tiče velike slike, generalne slike, ja mogu reći da je Klub zastupnika Nacionalnih manjina, kao vjerojatno najzainteresiraniji u ovom Saboru za ovaj Zakon zadovoljan, dakle mi smo zadovoljni s ovim Prijedlogom Zakona, i činjenicom da je Zakon ovdje, ona pokazuje nedvosmislenu poruku Vlade Republike Hrvatske da se ozbiljno namjerava baviti problemima koji tište nacionalne manjine, i izglasavanjem ovog Zakona zapravo zatvaramo kompletnu pravnu sliku vezano uz ostvarivanje svih političkih prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Pozivamo Ministarstvo uprave i samu Vladu Republike Hrvatske da razmisli oko članka 7., dakle oko termina izbora, mi smatramo da bi bilo čak možda i protuzakonito da se produljava mandat Vijeće i predstavnika nacionalnih manjina izabranih 31.05.2015. godine. Naš konkretan prijedlog je da to bude u prvoj nedjelji u svibnju, stalno. I drugi prijedlog je dakle da se iza imena kandidata na biračkom listiću, dakle, obvezno navede skraćeni naziv predlagatelja. Smatramo da su to prijedlozi realni, bili prošli oni ili ne, svejedno, poruka i sam sadržaj ovog Zakona je dobar i zasigurno ćemo ga podržati. Hvala vam. Idemo na drugu raspravu, odnosno, pardon, sada je na redu u ime predlagatelja, državni tajnik Nekić. Izvolite, pet minuta. Zahvaljujem. Dakle, što se tiče svih ovih prijedloga i upita, postoje dakle oni koji se mogu riješiti ovim Zakonom, kako ste uostalom i vi rekli, a postoje oni koje ne možemo riješiti ovim Zakonom. Što se tiče datuma izbora, mislim da je to nekako najvažnije pitanje koje se iskristaliziralo kroz ovu raspravu, dakle, Ministarstvo uprave nije nesklono da prihvati ovaj vaš prijedlog, ali samo upozoravamo, znači, na rokove. Danas je 14. veljače, ako bi izbori bili 05. svibnja, znači rokovi nam počinju teći 05. travnja, to znači da do 05. travnja ovaj uvaženi Dom treba donijet Zakon, a imamo još jedno čitanje, osim toga, znači, Vlada mora donijeti odluku i tek nakon odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, znači, Da bi rokovi počeli teći od 05. travnja, znači, Vlada bi, vladina odluka bi trebala stupiti na snagu najkasnije do 04. travnja. Znači, s obzirom da, ovaj, paralelno praktično Ministarstvo uprave mora raditi na pripremi za, znači, izbore za EU parlament, mi, znači, moramo biračke spiskove zaključiti i za te izbore, a za svaku jedinicu lokalne samouprave, znači, u nekim jedinicama ima i dosta lista nacionalnih manjina, znači, za svaku jedinicu moramo napraviti posebne liste. Dakle, mi nismo neskloni da prihvatimo ovaj vaš prijedlog, i ja vam doista i zahvaljujem, znači, ne samo vama osobno, nego i uopće svim predstavnicima nacionalnih manjina koji su sudjelovali u kreiranju, zajedno s nama ovoga, ovoga Dakle, što se tiče drugog vašeg pitanja, to je uvođenje skraćenog naziva, ja mislim da mogu sada reći da to ne bi po nama bio nikakvi problem, ali evo, dozvolite mi još da do drugog čitanja, se konzultiram malo sa ljudima koji su operativno radili na ovom Zakonu, pa ćemo vam konačan odgovor onda u drugom čitanju. Što se tiče znači, samih jedinica lokalne samouprave, uvaženi zastupnik Kajtazi je evo spominjao da Vijeća nemaju prostora, nemaju financijskih sredstava, znači, to ovisi od jedinice do jedinice lokalne samouprave, imamo i pozitivnih primjera, a imamo nažalost i onih koji nisu, nisu nisu tako pozitivni, tako da, evo, mi pokušavamo s jedinicama lokalne samouprave, ono, radit na obrazovanju kako bi rekao jel', pa da sve jedinice lokalne samouprave shvate jel' da je to izuzetno bitno, i da uspostavimo jedan cijeli standard za sve jedinice jednak. Što se tiče analize doprinosa, ja dakako ovoga trenutka nemam tu analizu, ali po svim ovim pitanjima spremit ću se za drugo čitanje, pa evo i zastupniku Marasu ćemo pokušati odgovoriti, znači, u nisam, nisam ništa zaboravio, jedino ovu kaznu od 2000 kuna, razmotrit ćemo i vaš ovaj prijedlog, da vidimo dal' je to možda pretjerana cifra, pa ću vam konačan odgovor dat' u drugom čitanju. Hvala lijepo. Idemo sa dvije replike. Kolega Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Nekić. Mislim zabrinjavajuće je ovo šta govore ovdje predstavnici nacionalnih manjina i bojim se da je to jednim dijelom i u ishodištu problema u Hrvatskoj, i na političkoj sceni u Hrvatskom saboru političke trgovine, jer omogućujete nekim političkim akterima da na taj način svojim proračunima, skupljaju i novcem poreznih obveznika, recimo to je u gradu Zagrebu posebno izraženo, jer onda kada država ne osigura, kada gradovi i općine ne osiguraju za djelovanje, ovo što je rekao zastupnik onda će pojavljuju tu lokalni politički trgovci, kao što je to gradonačelnik Bandić, i novcem zagrebačkih, odnosno zagrebačkih poreznih obveznika, na neki način trguju. I to je ono šta je problem po meni kada govorimo o Vijećima nacionalnih manjima, doduše čudi da su upravo zastupnici nacionalnih manjina svi u Klubu Milana Bandića. To vam pokazuje samo smjer na koji način djeluju nacionalne, Vijeća nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

upozoravam sve, dakle, da su u sadašnjem sastavu Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina izabrani u svibnju 2015. godine, a članak 24. ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, kaže da mandat traje četiri godine. Dakle, moramo se koncentrirat na to da najvjerojatnije Ustavni zakon nećemo tako skoro moć' promijeniti, a onda ga se moramo držati. Sukladno tome, mislim da te tehničke stvari zapravo, to je stav naš, nas osam, dakle Kluba zastupnika nacionalnih manjina, dakle, da, da to možemo izvesti u ovom kratkom roku, ja sam siguran da će Vlada pokazat dovoljno razumijevanja. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a, govoriti poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Evo kako je i u ime predlagatelja rečeno, ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina propisao je ustvari da nacionalne manjine kroz svoja vijeća i putem predstavnika nacionalne manjine, sudjeluju u javnom životu i u upravljanju poslovima u jedinicama lokalne odnosno područne samouprave. Ustavni zakonom propisani su i uvjeti za izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, propisano je da u jedinicama na čijem području pripadnici nacionalne manjine čine 1,5% od ukupnog stanovništva odnosno na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine te u jedinicama područne samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, mogu izabrati vijeće nacionalna manjine. U slučaju kad na području jedinice samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine tada oni biraju svog predstavnika. U vijeće nacionalne manjine općine bira se 10 članova, grada 15 članova a županije 25 članova. Kandidate mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili pojedinci, pripadnici nacionalnih manjina s područja za koje se bira. Za utvrđivanje ovih parametara mjerodavan je popis stanovništva. Vijeće nacionalnih manjina i njihov predstavnik biraju se neposredno, tajnim glasovanjem na mandat od 4 godine. Na izbor vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina do sada se primjenjivao zakon kojim se uređuje izbor predstavnika tijela jedinica lokalne samouprave. Budući je 2012. g. stupio na snagu Zakon o lokalnim izborima te je člankom 136. tog zakona propisano da će se postupak izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina urediti posebnim propisom, pred nama je stoga danas i ovaj Prijedlog Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kao poseban propis. Prijedlogom ovog zakona uređuje se prije svega izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, biračko pravo, slobode i prava u ostvarivanju biračkog prava, raspisivanje i održavanje izbora. Kako smo čuli, utvrđeno je da se izbori održavaju prve nedjelje u mjesecu listopadu svake 4 godine. Uređuje se i postupak kandidiranja i zabrana kandidiranja i zabrana koji su policijski službenici te djelatne vojne osobe a isto tako oni koji obnašaju dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana ili njihovih zamjenika za onu jedinicu u kojoj se također bira vijeće odnosno predstavnik nacionalne manjine. Kao novine uvodi se mogućnost da se u kandidature uz kandidata za predstavnika nacionalne manjine, predloži i njegov zamjenik te bi se na taj način riješila situacija kad predstavniku nacionalne manjine prestane mandat prije isteka mandat od 4 godine, na taj način ta nacionalna manjina ne bi do kraja mandata ostala bez svog predstavnika i smatramo da je ta novina dobra. Zatim se propisuju obveze izbornih povjerenstava i način objave kandidacijskih lista i zbirne kandidacijske liste koje se objavljuju po ovom prijedlogu na oglasnoj ploči i putem mrežnih stranica jedinice za koje se jedinice lokalne samouprave odnosno odnosno područne samouprave za koju se provode izbori a ne više kao do sada u javnim glasilima. Propisana je i izborna promidžba na način da ona započinje prvog dana nakon objave zbirnih lista ali nije propisan njen završetak što znači da nije propisana izborna šutnja za razliku od primjene odredbi koje su do sada bile na snazi. To je predloženo kao novina i možda je i dobro iz razloga što uloga ustvari vijeća nacionalnih manjina kao i predstavnika je ustvari savjetodavnog tipa i da bi se ustvari na neki način i lakše proveo ovaj postupak izbora, mislim da ovakva novina može tome pridonijeti a ne očekujemo da bi mogla štetiti samoj provedbi izbora. Propisano je također i pravo na troškove izborne promidžbe i izborna tijela koja sudjeluju u samom postupku kao i u svim ostalim izborima od DIP-a RH na niže preko županijskih izbornih povjerenstava, Izbornog povjerenstva grada Zagreba, izbornih povjerenstava gradova i općina te biračkih odbora te je propisana također i naknada za njih rad. Propisani su i rokovi za određivanje biračkih odbora i biračkih mjesta te je utvrđeno da se članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalnih manjina biraju većinskim izbornim sustavom. Uređuje se u posebnoj glavi provedba izbora, sadržaj glasačkog listića, radnje izbornih tijela, obveze biračkih odbora i ostalih izbornih tijela. Propisane su i odredbe o promatranju i uređena je i zaštita osobnih podataka onih koji sudjeluju u izbornom postupku a sukladno važećim zakonima. Utvrđen je mandat članova vijeća i predstavnika nacionalne manjine te konstituiranje vijeća nacionalne manjine, dakle sukladno prijedlogu zakona, mandat članova vijeća nacionalne manjine počinje teći od trenutka konstituiranja dok mandat predstavnika nacionalne manjine počinje teći od prvog dana nakon što su postali pravomoćni rezultati izbora. Propisano je također da konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina saziva župan odnosno gradonačelnici i načelnici i mislim da ustvari ovaj Prijedlog Zakona o izborima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u posebnom propisu na cjelovit način uređuje cjelokupan postupak izbora i dobro j da po prvi puta je to područje zasebno uređeno kako bi se izbjegle određene nedorečenosti zbog analogne primjene odredbi koje su se do sad odnosile na izbor predstavničkih tijela. Imamo u ovom prijedlogu zakona i određene novine, odnosno putem određenih odredbi zakona, neke stvari su i rješenje malo na drugačiji način nego što je to bilo do sada i smatramo da će se u provedbi pokazati kao dobre. Znači poboljšane su neke odredbe u odnosu na dosadašnju praksu a i iz razloga što je dosadašnja praksa pokazala određene nedorečenosti, neke stvari su na taj način popravljene. Smatramo da će na ovakav način uređen postupak izbora za predstavnike i za vijeća nacionalnih manjina sigurno doprinijeti pravnoj sigurnosti. I klub HDZ-a će stoga podržati ovakav prijedlog. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Idemo sada na Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika i poštovani kolega Kažimir Varda. Izvolite.

ovoj raspravi koja nas je provela kroz Ustavni zakon i prijedlog ovog zakona pa ne moram ja gubiti na to vrijeme pa ću se zato samo zadržati na dva članka ovog prijedloga zakona. dobro je da smo ponovili gradivo vezano za zakon, Ustavni zakon o nacionalnim manjinama koji se neposredno primjenjivao do sada a onda ćemo ići na ovaj novi zakon koji rješava samo pitanje izbora jer ispada kao da neki gradovi ili jedinice lokalne samouprave između inih i grad Zagreb daju sredstva za programske i materijalne troškove vijećima nacionalnih manjina kao savjetodavnim tijelima svojom voljom a ne temeljem ustavnog zakona. U gradu Zagrebu imamo 18 vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Dakle to je najveća multietnička jedinica koja ima najveći broj vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na svom teritoriju. da se vratim na prijedlog zakona, prvo članak 7. Kažemo u listopadu svake 4.-te godine je prijedlog a mandat izabranim vijećima izlazi 31. svibnja ove godine. A državni tajniče, vi ste sami kazali da smo samo pritisnuti rokovima ali to nije razlog da se ne vratimo na onaj prijedlog koji je bio u javnom savjetovanju a to je početak svibnja. Dakle tu nema razloga. Mi smo kao klub održali sastanak i sa državnim izbornim povjerenstvom i sa vama normalno kao predlagateljem i sa APIS-om. Nema nikakvih problema da se ovaj rok u svibnju održi, nikakvih problema nema. Prema tome apeliramo da se u konačnom prijedlogu zakona nađe ovaj termin u listopadu, prva nedjelja u listopadu svake četvrte godine jer im mandat ističe a mi bi sa ovim usvajanjem zakona zapravo produžili mandat izabranim članovima vijeća nacionalnih manjina. Ne znam kako bi to zakonski izgledalo, bez obzira što je to sad tek prijedlog zakona. I dopustite mi da se onda, a to izaziva velike probleme od konstituiranja ako idemo u listopadu do donošenja proračuna i osiguravanja sredstava u proračunima za iduću godinu za rad vijeća. U tome, zato govorim posebno za grad Zagreb, govorimo zato o svibnju mjesecu. Što se tiče članka 19. kolega Jankovics je već nešto u ime kluba manjina govorio o tome, meni se čini, ja sam na to upozorio i na Odboru za zakonodavstvo ovaj članak 19. je jako kompliciran. Trebali bi zapravo ići na, a nije problem, to smo također razgovarali i sa APIS-om i sa Državnim izbornim povjerenstvom, trebalo bi ići na naznaku predlagatelja kandidata i njihovih zamjenika. Evo zašto, da vam pokažem jedan glasački listić kako izgleda. Evo ga, dakle na tom glasačkom listiću do sada je bilo 18 Mitrovića, govorim samo o prezimenima, 18 Mitrovića, bilo je 12 Stankovića, bilo je 11 Nikolića, bez drugih oznaka, znači ako u taj listić, čak imate i sa istim imenom i prezimenom. Recimo imate Mitrovića 3, isto ime. Imate Nikolića, 3 da ne brojim sad, nije bitno. Dakle morala bi biti točna oznaka na glasačkom listiću o kojem se kandidatu ili zamjeniku kandidata radi. Ako je isto ime vi kažete u prijedlogu za prvo čitanje onda se ide na datum rođenja ili adresu stanovanja. Ja mislim da bi bilo logičnije i lakše ako kažemo u konačnom prijedlogu zakona da se na glasačkom listiću označi predlagatelj, predlagatelj. Na taj način kada se utvrđuju rezultati glasovanja oni se utvrđuju po rednom broju pa se točno zna na koji, koji je redni broj u krajnjoj liniji koji nosi ime i prezime, eventualno adresu ili godinu rođenja koji je kandidat pod određenim rednim brojem dobio broj glasova, ali znamo tko ga je predložio. I onda izbjegavamo ovaj problem sa tim prezimenima, istim prezimenima, istim imenima. Evo ja imam taj glasački listić, vjerojatno ga imate i vi i to je vrlo zorno prikazano, taj problem. i mislim da bi taj članak morali u tom smislu dotjerati, članak 19. u tom smislu dotjerati da bude što jednostavniji sa oznakom predlagatelja kandidata za članove, odnosno, njihove zamjenike. Ja bi toliko, zapravo mi ćemo podržati donošenje ovog prijedloga zakona i u prvom čitanju, nije problem, vjerujući da ćete sve primjedbe i prijedloge koje ste čuli u ovoj raspravi uzeti u obzir i sve ove razloge koje smo iznijeli. Ne želim dužiti, makar imam ovdje i pismo, koje su mi uputili koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, mogu vam ga uručiti i bilo bi dobro da ga analizirate, jer je to stvarno veliki problem vezano za proračun Gordan (HDZ)** Hvala vam. Prije nego što krenemo dalje, pozdravi bi učenice i učenike 10. gimnazije iz Zagreba dobrodošli. Idemo dalje, sada je na redu Klub Nezavisnih zastupnika poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče g. Nekić, kolegice i kolege nastojati ću u kratkoj raspravi reći par stvari koje mi se čini bitnim reći, vezano uz donošenje ovog zakona, ali prije svega, svakako kao klub pozdravljamo donošenje ovoga zakona, jer će on doprinijeti jasnijem i transparentnijim i boljem izboru predstavnika vijeća nacionalnih manjina. Naravno uz ove zamjerke koje sami predstavnici već izrekli, a jedna od tih je svakako ono što moramo voditi računa, a to je mala izlaznost na ove izbore i u tom smislu igranje sa datumom izbora ili vremenom održavanja nije baš uputno, pa bi u tom smislu ministarstvo trebalo zauzeti stav, naravno, ali i u koordinaciji sa predstojnicima jedinice lokalne samouprave koji moraju provesti ove izbore, jer ako da kažemo to ovako, pazite sva je politika lokalna, svi su izbori lokalni, svi izbori, a čeka nas puno izbora, evo izborni ciklusi se brzo nekako mijenjaju svi oni prolaze kroz jedinice lokalne samouprave, koje su dužne onda pripremiti te izbore, izborna mjesta. Naravno, tu su birački odbori, ali opet jedinice lokalne samouprave su te koji osiguravaju prostor. Što se tiče ovog zakona, on je kako je najavljen, se predlaže, sada se donese, s obzirom da je zakonima o lokalnim izborima, da će se donijeti novi zakon, koji će obuhvatiti izbore za vijeće nacionalnih manjina i na taj način mi kroz zakonodavstvu RH, a moramo naglasiti da je zakonodavstvo RH u tom području daleko napredovalo, da odustanu od Zakona za pravo nacionalnih manjina, preko i ovoga zakona, prava nacionalnih manjina u RH su dobro regulirano. E sada, da citiram jednom srpskog pjevača, da parafraziram, pardon, teoretski zakon lijepo zvuči, malčice je drugačije u praksi. E sada da vidimo što je to što mi se čini važno ovdje naglasiti a o čemu bi trebalo voditi računa da bi se i ovaj zakon, da bi on bolju svrhu imao, da bi postigao onaj rezultat i učinak koji mi želimo i što je smisao ovog zakona. Dakle, kada govorimo o demokraciji i demokratskim procesima, demokracija nije najidealniji sustav koji poznajemo, ali je najbolji koji poznajemo i s demokracijom se ne smijemo igrati. I upravo prava nacionalnih manjina su test za demokratičnost svake zemlje. I ako nemamo dobro uređena prava manjina, onda i demokracija nema smisla, jer demokracija pokazuje slabost upravo na manjinama, demokracija je osmišljena kao volja većine. Jer sve odluke se donose voljom većine, a ako demokracija nema tu razinu osjeta prema manjinama, onda demokracija kao sustav nije dobra. Ono što bi trebalo u društvu svakako a vidimo da se to stidljivo nekako i skroz se nameću i tu dolazimo do sukoba kroz ideološke teme, a to je građanski odgoj, građanski odgoj je izuzetno bitan da bi i ovaj zakon zaživio. Imate istraživanje

Zašto to spominjem? Pa kada govorimo o djelovanju i položaju vijeća nacionalnih manjina, za svako djelovanje, za bilo koje ljudske djelatnosti, bilo koje društvene skupine, je potrebno prostor i vrijeme i ono što Einstein nije uzeo u svojim formulama, prije svega novac. Novac znate može sužavati i prostor i vrijeme. RH to moramo priznati, jedinice lokalne samouprave u teritorijalni ustroj, ni po čemu nije standardizirana, mi u jedinicama lokalne uprave imamo, uporabiti ću ovu riječ ali ne u skroz negativnom smislu, u jednom ograničenom smislu imamo i avšloh. Pa svatko radi što hoće. Kolega Maras je pitao koliki je uspjeh, što se postigle Vijeće nacionalnih manjina. Pa to ovisi o volji predstavničkih tijela i čelnika jedinice lokalne samouprave. Znate koliko u prosijeku dobivaju vijeća? Jel to 5000kn, 10000 kn? Pa pogledajte zato sam spomenuo javnu nabavu, ako pogledamo na što se sve novac trošak, netko je slikovito, jedan predstavnik vijeća rekao, više se troši na zbrinjavanje pada nego na vijeće nacionalnih manjina, s time što naravno, zbrinjavanje pasa je ozbiljan problem, briga o životinjama je ozbiljan problem, ali ovdje se radi o brizi o ljudima. I imamo ovako 2 stvari bitne, prvo je odnos samih vijeća prema predstavničkom tijelu, dakle, ono gdje vijeća trebaju predlagati, predstavničkom tijelu savjetodavne prijedloge za donošenje odluka, koji se tiču njihovog života, a kada govori da se tiču njihovog života, pa tiču se života svih građana na tom području, jer nije Vijeće, samo nekakvim pitanjima koja su isključivo vezano uz prava manjina, već to su komunalna pitanja, to su pitanja koja podižu kvalitetu razine života. I koliko je tu ozbiljnost predstavničkih tijela da prihvate ili da pozovu predstavnike nacionalnih vijeća, Vijeća nacionalnih manjina da daju svoje prijedloge. To je dvosmjerni proces. I onda dolazimo do izbora što je suština ovog zakona, koliko sami predstavnici manjina, shvaćaju koliko je ovaj zakon važan, koliko je njihov položaj onda važan i što oni mogu učiniti. Možda mi može i predstavnik Vlade pojasniti, po podacima 2003. kad su održani prvi izbori raspisan je 471 izbor za Vijeće nacionalnih manjina i 141 izbor za predstavnike nacionalnih manjina, u tom trenutku samo trećina je održana, 35% za vijeća, 30% za, za predstavnike. 2015. na zadnjem krugu izbora je izabrano prema onim podacima do kojih sam došo, možda su pogrešni ja se ispričavam ako su pogrešni predstavniče Vlade, 285 vijeća je izabrano i 169 predstavnika, ali piše da je u postotku 91,7% vijeća izabrano i 71,9% predstavnika. Dakle, sad u postotku puno više je odrađeno tih izbora, koji su raspisani, ali zašto sad ta razlika, ako je 2003. 471, 2015. 285, možda je to zbog popisa birača ili zbog stanovništva, tu se dogodilo, ali to nije mala, čini mi se da to ogromna, ogromna razlika. Dakle, da ja zaključim, oprostite ako sam vas malo, ako sam otišao predaleko od samog, same suštine ovoga zakona. Izbori za Vijeće nacionalnih manjina imaju smisla ako ta vijeća nešto će i odraditi, ali to ne ovisi samo o vijeća to ovisi i o svim, a posebno o jedinicama lokalne samouprave koje će ta vijeća na kraju krajeva prihvatiti pod svoje skute da se tako izrazim, koji će s njima surađivati, koji će njima osigurati prostor, ne da oni se, da pišu predstavnici nacionalnog, vijeća nacionalnih manjina da ne mogu održati sastanak jer je u podrumu voda. to nije dobra poruka i kakav je to odnos prema, to je u nekim jedinicama lokalne samouprave, u nekim jedinicama lokalne samouprave je puno bolja situacija. Ne znam podatke za moju županiju Virovitičko-podravsku vidim da tu ima dosta vijeća, mislim da je, da situacija nije tako loša, ono što znam da u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, nju se ističe kao primjer, dobre, dobre prakse, dakle trebamo svi zajedno raditi da ta Vijeća nacionalnih manjina zauzmu svoj položaj i da onda oni mogu doista djelovati, da imaju više sredstava na raspolaganju. I možda na kraju pitanje, pretpostavljam da su, da oni za svoj rad ne dobivaju nikakav novac, mislim ne govorim za rad vijeća za njihov programski rad, za materijalne troškove sam vidio da nemaju pravo, samo za programe, ali dobivaju li oni za svoje sjednice naknadu, jel ona propisana ili to ovisi opet o jedinicama lokalne samouprave i zbog toga sam upozorio državni tajniče na ovu odredbu za kaznu od 2.000 kuna. Ako Vijeće nacionalne manjine dobije godišnje za svoj rad 5.000 kuna, a vi ćete kazniti nekoga s 2.000 kuna što je krivo ispunio podatke, ne ulazeći u to ako je to kazneno djelo, jel i onako je obavezan izborno povjerenstvo prijaviti Državnom odvjetništvu, onda je to doista ne srazmjerno. Što se tiče samog zakona, prethodnici su obrazložili što se, što je sve novina i u tom smislu ćemo podržati ovaj zakon i nadam se da do drugog čitanja, da će on biti još kvalitetniji na korist predstavnicima nacionalnih manjina. Najljepša vam hvala. Idemo sada na Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovani kolega Goran Beus Richembergh, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče u ime Kluba GLAS-a i HSU-a pozdravljam nakanu Vlade RH da Hrvatskom saboru predloži donošenje ovoga zakona. Naime, do sada su se u ovih 16 godina izbori za predstavnike i Vijeća nacionalnih manjina koji su definirani kao pravo pripadnika nacionalnih manjina još Ustavnim zakonom provodili na način da se na osnovne odredbe Ustavnoga zakona još nadovezivale i odredbe izbora članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i regionalne odnosno područne samouprave. To je kad kad i dovodilo i do određenih nejasnih situacija, jer se analogija mogla izvesti do kraja. U tome smislu dobro je da su izborna pravila i uvjeti iz te analogije sada jasno pobrojani i definirani na transparentan način. Ono što nije dobro da, je da ovaj zakon neće razriješiti čitav niz pitanja koja su nastala u praksi provođenja Ustavnoga zakona i probleme koji su u tom smislu uočeni i koji se nažalost zbog posebnog statusa Ustavnog zakona i načina kako se on donosi odgađaju odnosno njihova rješenja se odgađaju do svetoga nigdarjeva. Polazeći od toga da se Ustavni zakon donosi dvotrećinskom većinom svi se zapravo libe dirnuti u taj, u taj korpus pravnih pitanja, a problemi i dalje egzistiraju. Nešto kasnije o konkretnim stvarima. Što se tiče samoga termina održavanja novih izbora, mi kao klub možemo podržati i jednu i drugu varijantu, ali moramo upozoriti na rizike koje nose i jedna i druga. Ukoliko bi se išlo uz prijedlog Vlade RH da to bude prva nedjelja u listopadu svakako pozitivne strane toga rješenja su vremenski odmak, bolja priprema i jednostavnija primjena ovoga zakona. Međutim, postoje poteškoće koje su prije svega skopčane sa terminima unosa podataka u registar vijeća i predstavnika koje su pak posljedica samog izbornog procesa, sazivanja konstituirajućih sjednica i svega onoga što s tim ide u paketu gdje nekad u praksi se zna dogoditi da od trenutka održavanja izbora do trenutka upisa u registar prođe i nekoliko mjeseci. Ako je to listopad onda možemo zaboraviti drugi dio ove godine i u smislu funkcioniranja predstavnika i vijeća i u smislu financiranja njihovoga rada. Neke jedinice lokalne samouprave i jedinice područne odnosno regionalne samouprave na neki način su anticipirale ovu situaciju pa su u napucima kod donošenja financijskih planova odnosno odluka o raspodjeli sredstava za financiranje vijeća i predstavnika predvidjeli cjelogodišnje iznose, ali to ništa ne znači ukoliko ne bude bilo onoga ko je u stanju pristupiti tim sredstvima. S druge strane ovo rješenje koje se predlaže, a to je listopad, ne odgovara na pitanje što od svibnja do listopada odnosno što od svibnja do recimo 11. ili 12. mjeseca. Na taj način ukoliko se u ovome zakonu u prelaznim i završnim odredbama ne definira da tekući mandat, dakle onih koji su zatečeni na tim dužnostima, traje do izbora novih tijela, onda imamo vakum od 5 ili 6 mjeseci, što nije fer, jer to je kršenje prava pripadnika nacionalnih manjina da imaju svoje predstavnike i vijeća. Dakle, ako oni, gotovo pola godine, mi možda čak i više, nisu u stanju ostvariti svoje ustavno pravo, onda moramo odgovoriti na pitanje zašto to radimo? S druge strane, prijedlog da se zadrži svibanj kao mjesec u kojemu će se održavati izbori, svakako je nategnut što se tiče rokova, ali tu snosimo odgovornost i mi kao Sabor. Naime, 22. prosinca, koliko znam, je Vlada usvojila ovaj prijedlog, a danas je 14. veljače, dakle, nominalno, ovaj je prijedlog mogao biti na dnevnom redu HS još prije 20-tak dana, pa bi se ti rokovi onda mogli produžiti. Očito netko ne razmišlja o tako važnim stvarima kao što su izbori, neovisno o tome da li netko ove izbore smatra nevažnima ili važnima. Pripadnici nacionalnih manjina također djelomice smatraju ove izbore važnima, djelomice nevažnima, to vidimo i na izlaznosti. Zašto je izlaznost mala? Izlaznost je prije svega mala zato što postoji ogromna diskrepanca u praksi koja zapravo je ogledalo stvarne uloge predstavnika i vijeća. Negdje, rekao bih, u nekim naprednim, dobro razvijenim, pa ako hoćete i savjesnim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ta uloga je važna, ona je skopčana naravno i sa sredstvima koja se odobravaju za rad vijeća i predstavnika, ali negdje gdje ti predstavnici vijeća nemaju gotovo nikakva sredstva za rad, nikakve uvjete za rad, postavlja se pitanje koja je uopće uloga predstavnika i vijeća? Ako se ne mogu sastajati, ako ne mogu raditi, ako ne mogu odnosno ako ih predstavničko tijelo ne smatra partnerom, ako ih ne pita ama baš za ništa, onda naravno to se reflektira i na svijest samih pripadnika nacionalnih manjina o tome dal uopće treba izlaziti na te izbore ili ne. S druge strane, mi moramo znati da je kod pripreme ovih izbora iznimno velika poteškoća identificiranje pripadnika nacionalnih manjina jer vi ne možete ući u opću predizbornu promidžbu jer se ne obraćate čitavom puku, nego se obraćate vrlo malome segmentu koji se nekad mjeri u postocima. Kako doći do tih ljudi ako nisu, recimo, organizirani, a mnogi nisu. Povijest nacionalo manjinskoga organiziranja govori da nijedna nacionalna manjina nikada nije uspjela angažirati više od 10 do 15% pripadnika nacionalnih manjina na konkretnom organiziranju. Mi moramo biti toga svjesni. To je u nekim slučajevima linija manjeg otpora, gdje većina smatra da će aktivna manjina ostvariti prostor za ispunjenje njihovih prava, bez obzira angažirali se oni ili ne, a s druge strane, mi sad imamo i propise koji zaštićuju osobne podatke i pitanje je da li se vi možete pisanim putem kao kandidat, čak i kao udruga, obratiti pojedincima za koje znadete da su deklarirani pripadnici manjina. Ovaj prijedlog koji je skopčan sa svibnjem, donosi između ostaloga i poteškoće oko otvaranja i zatvaranja registra, sve će biti napeto i sami datumi, ukoliko se ide na optimalnu varijantu, a to je da se u trku, u roku od 2 tjedna, vrati ovdje predlagatelj sa prijedlogom konačnoga teksta, opet ćemo biti napeti što se tiče toga svega i drugo, bit će kakofonija obzirom na europske izbore. Nekima, poput moje nacionalne manjine, to nije presudno, ali nekim manjinama jest jer su velike, jer se žele angažirati i na europskim izborima. Nadalje, dobro je da se ovim prijedlogom uvodi novi institut, a to je zamjenik predstavnika odnosno osoba koja se kandidira uz njega i koja stupa na dužnost pod zakonom određenim uvjetima, kada predstavnik više nije u stanju, ne može il neće obavljati svoju dužnost. Do sada smo imali vakum u tom smislu i u slučaju kada su nam predstavnici, recimo, umirali, selili ili nešto treće. Što se tiče početka i kraja mandata, on jest definiran ustavnim zakonom na 4 godine, ali jednako tako znademo da je definiran i svim saborskim zastupnicima na 4 godine, nikada ne održava izbori za HS na isti datum, to nikad nije bio neki veliki problem, no dobro. Ono što je ovdje, recimo, nedorečeno, jednim člankom se definira da predsjednik vijeća obavlja samo nužne poslove u onom interegnu između raspisivanja samih izbora i izbora novog vijeća odnosno njegova konstituiranja izborom predsjednika. Zašto ta analogija nije uvedena ovdje i za predstavnika? Zašto, dakle, vijeće može funkcionirati, makar minimalno, a predstavnici ne mogu? Što to sada znači? Da će od trenutka kad se raspišu izbori u travnju, svi predstavnici prestati s radom dok se ne izaberu novi, je li to korektno? Mi moramo znati da predstavnici i vijeća su također programski i aktivnostima vezani uz neke datume koji su iznimno važni za povijest, kulturu i djelovanje njihovih nacionalnih zajednica, da li matičnih, da li manjinskih. Što to sada znači? Da predstavnici vijeća, ako im nacionalni praznik pada u 6 ili 7 mjesec, ga neće smjeti obilježiti odnosno neće smjeti koristiti sredstva koja su im već odobrena odlukom o realizaciji proračuna za ovu godinu. Dakle, dovest ćemo se u jedan gep i bojim se da će tu biti problema. Znademo da ovdje nema nikakvih odredbi o registrima vijeća, koordinacija i predstavnika, zato jer je to definirano ustavnim zakonom da će biti riješeno pod pravilnikom. Taj pravilnik donosi nadležni ministar. Međutim, mi bismo također htjeli, ako je moguće, da nam se u ovom postupku sada kad idemo prema datumu kad će se raspisati izbori, pojasni malo i oko otvaranja i zatvaranja registra i što će biti praksa obzirom na to da postoji ta inicijativa da se praktički praktički izbori održe u istom mjesecu kada su to i europski. Ja znam da je Apis rekao da to njima nije problem, a dajete nam objasnite što to točno znači. Nadalje, mi imamo taj veliki problem što ustavni zakon nije povukao analogiju svih članaka koji se tiču vijeća i na predstavnike. Netko je ovdje već spomenuo, najeklatantniji problem je problem predstavnika njemačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu. To je mjesto koje do zastare sudske presude neće moći biti popunjeno, dakle, više nitko se neće pametan kandidirati za to mjesto. Zašto? Jer ga potpuno po suludom modelu kako ga tumači Sud, koji naravno ide od Ovršnog zakona, a ne Ustavnog zakona, dovodi u situaciju da mu se sa privatnih računa, ovoga, ovrhom digne 400.000,00 kuna zbog jednog radno-pravnog spora koji se vodio osam ili devet godina, i koji je sada došao, ne sada, nego već ima četiri godine, na naplatu. Mi znademo da predstavnici nacionalnih manjina ne nasljeđuju pravnu osobnost, al' kad je riječ o odgovornosti prema njima se odnosimo kao prema obrtnicima, a to nije korektno. Dakle, i Ustavni zakon je rekao da će oni otvoriti posebne račune, zašto se onda ide na osobnu imovinu? U konačnici, kako je moguće sudski, sudskom ovrhom zaplijeniti sredstva lokalnoga proračuna koja su strogo namjenska Zakonom. imamo veliki problem, jedna nacionalna manjina u tom smislu je uskraćena u njihovima pravima. Ono što želimo svakako još naglasiti je, to što, da je država Ustavnim zakonom, pa i ovim Zakonom pružila određena jamstva pripadnicima nacionalnih manjina, da će ispoštivati njihova prava da biraju svoje predstavnike u Vijećima ili samostalne predstavnike, ali nije pružila apsolutno nikakve garancije da će ujednačiti praksu, da će ujednačiti uvijete njihova rada, tako da imamo situaciju da recimo u gradu Zagrebu je to potpuno potpuno nesrazmijerno, drugačije u odnosu na sve druge gradove i općine, bez obzira što u drugim gradovima, općinama, pa čak i nekim županijama, udio predstavnika nacionalnih manjina u ukupnome stanovništvu nadmašuje onaj udio u gradu Zagrebu. Ali Zagreb je bogat i on može milijune i milijune kuna u tom smislu dati na dispoziciju. Moja županija je u tom smislu također napredna, ona je vrlo savjesna, ona se jako trudi i svim Vijećima, i svim predstavnicima osigurava relativno velika sredstva, neke druge županije također, ali mi moramo biti svjesni da veliki dio nekih nacionalnih manjina živi na siromašnim područjima Republike Hrvatske i da njihova Vijeća, i njihovi predstavnici, neovisno koliko je njih tamo gdje žive, zapravo nemaju nikakve uvijete za rad. Nemamo nikakvu politiku poravnanja, nemamo nikakvu garanciju da će recimo minimum pružiti država, a nadstandard lokalna samouprava, u tom smislu moramo priznati da smo licemjeri, jer smo nešto garantirali što je nemoguće konzumirati. Znam da je ovo pitanje kompleksno, znam da je s druge strane Republika Hrvatska jedna od onih država, samo .../Govornik se ne razumije./... u Europskoj uniji koji drže najviše moguće standarde. U drugim zemljama, nekim, ne svim, ne može se ni sanjati o onome što je Republika Hrvatska ugradila u svoje zakonodavstvo, ali ja polazim od onoga da uvijek moramo gledati u one koji su bolji, a ne one koji su gori od nas, i u tom smislu, još ću jednom spomenuti ovdje, sjajno je to da je građanska inicijativa lani na razini Europe, prikupila više od milijun potpisa kako bi se natjeralo Europsku komisiju da kroz tako zvani .../Govornik podigne razinu standarda u svim zemljama članicama Europske unije. Mi kao država koja ima to riješeno na jedan sjajan način, trebali bismo biti među prvima koji će to promovirati, jer na taj način pružamo određene modele funkcioniranja i pravne regulative koja može poslužiti i drugim zemljama koje imaju nacionalne odnosno etničke i jezične manjine. Ne vidim razloga zašto se Hrvatska u tom smislu ne bi više promovirala i žao mi je što je propustila priliku, bez obzira što je to pitanje prava nacionalnih manjina definirala među svojim prioritetima i u doba našeg predsjedanja, recimo Vijećem Europe. To je jedno od važnijih pitanja. Nemamo mnogo što šta na čemu bi se hvalili, a kad već nešto imamo, hajmo to iskoristiti. U svakom slučaju, podržavamo ovo u prvom čitanju, i nadamo se da će te do drugog čitanja malo ovo izbrusiti. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sada će u ime Vlade govoriti poštovani državni tajnik, Darko Nekić. **Nekić, Darko** Zahvaljujem. Možda sam ja u svom prethodnom izlaganju bio malo neprecizan, dakle mi, ali sad mogu ponoviti sljedeće, mi dakle, u potpunosti prihvaćamo 05.05. kao datum, ovo što ste i vi govorili, i što su vaši prethodnici govorili, ja sam samo nastojao ukazati na neke probleme koji se zbog toga mogu javit. Znači, ako se svi slažemo da je to 05.05., znači mi ne dovodimo taj datum u pitanje, Ministarstvo uprave prihvaća taj datum kao datum izbora. Samo naravno i neki od razloga koje ste vi u svom izlaganju spominjali će se pojaviti kao problem, počevši od registra birača, znači, pa sve do toga da se u petom mjesecu održavaju i izbori za EU parlament. O tomu sam govorio, ali što se datuma tiče, mi ga ne dovodimo u pitanje, i do drugog čitanja ćemo znači taj datum ugradit u Prijedlog Zakona. Što se tiče provođenja Ustavnog zakona, vi ste i sami rekli da, ovaj, iz njega proizlaze brojni problemi, međutim ovim Zakonom ne možemo derogirat Ustavni zakon, znači ovim Zakonom se ne mogu riješiti svi problemi koje ste vi, koje ste vi spominjali, a što se tiče analogije za predstavnike znači, nacionalnih manjina odnosno pitanja da imaju iste ovlasti kao što ih ima Vijeće nakon što im istekne mandat, mislim da to nije loš prijedlog, ja ću ga proučit malo sa našim ljudima u Ministarstvu, i također ćemo do drugog, drugog čitanja ovaj, odgovorit na ovo vaše pitanje. Što se tiče pitanja lokalne samouprave, već sam i u prošlom svom izlaganju rekao, znači, lokalna samouprava prema Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi, ima nekakva svoja autonomna prava, i naravno da nije isto svagdje u svakom lokalnoj samoupravi odnos prema nacionalnim manjinama. Ali, sve te probleme ne možemo riješiti ovim Zakonom, samo sam to htio reći. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče, sad ste spomenuli da imamo izbore za Europski Parlament u svibnju, ja ne vidim problem da to se odvije usporedno, mislim da bi to čak i povećalo i izlaznost na izbore za Vijeća nacionalnih manjina, to nije veliki broj ljudi, to se može organizirati usporedno sa manjim troškovima, nego da to bude neki odvojeni datum. Najveći problem vidim u tome da smo u relativno vremenskoj stisci što se tiče donošenja ovog Zakona, tako da bi volio da imate plan, da se u relativno kratkom roku Zakon konačni donese i da se uđe u proces bez obzira na određene tehničke poteškoće, jer mislim da bi bila veća izlaznost na te izbore ukoliko bi se održali zajedno sa europskim izborima. Hvala lijepo. Odgovor poštovanog državnog tajnika Darka Nekića. međutim, dakle, postoje tehnički problemi oko toga. Znači mi moramo u jednom trenutku zaključati registar za europske izbore, a imati ćemo situaciju, znači da moramo sve ove registre po svim jedinice lokalne i područje, odnosno, regionalne samouprave pripremiti za izbore 5.5. znači to su, ja sam govorio samo o tehničkim problemima. Što se tiče istovremenog održavanja izbora, ja nisam uopće o tome govorio. Izbori za vijeća i predstavnike će biti 5.5. a izbori za EU parlament 26.5. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolegice i kolege. Zastupnici, kada govorimo o ovom zakonu, Klub zastupnika SDP-a će podržati prijedloge izmjena, ali ovdje želim govoriti o nekoliko stvari koje mislim da su presudne kada govorimo o izborima za članove Vijeća Nacionalnih manjina, jer mi možemo imati najbolje zakonodavstvo, možemo imati i ja bi rekao najbolju volju, može to biti jedna od europskih vrijednosti koje Hrvatska zastupa i koja bi trebala zastupati za za što veću participaciju nacionalnih manjina u sudjelovanju u lokalnim zajednicama. Ali kada vidimo rezultat, onda dolazimo do toga, da ne možemo biti zadovoljni kako to funkcionira danas u praski. Ja mislim da ne bi bilo lođe, ali naravno to je sada stvar kako će zakonodavac predvedete, da se s obzirom da se radi o europskim vrijednostima, da se radi o mogućem većem izlasku predstojnika nacionalnih manjina, odnosno, članova nacionalnih manjina u RH, i da se te 2 stvari vežu jedna uz drugu. Bez obzira što neki govore i misle da bi troškovi bili nešto veći za organizaciju, ali meni je puno važnije, da što više pripadnika nacionalnih manjina izađe na izbore i daju kvalitetni doprinos, odnosno, izraze želju i volju, tko će njih predstaviti u tim vijećima i tko će u njihovo ime predlagati određene stvari u budućnosti. Sa te strane interes je naravno i društva i zakonodavca i nas da na tim izborima participira što više članica članica odnosno, članova nacionalnih manjina, znači da oni u što većem broju i kažu svoj interes i pokažu šta i na koji način misle da su nacionalna vijeća nacionalnih manjina radila do sada i šta bi radila od sada. Sa druge strane pitanje financiranja i ono što je zabrinjavajuće, a to smo čuli danas i od kolege Kajtazija, da već velika većina vijeća ne funkcionira, jer jednostavno nemaju elementarne uvijete da funkcioniraju. Znači tu se ljudi moraju osloniti na ovo što je rekao i kolega Beus Richembergh volju, odnosno, nevolju pojedinih jedinica lokalne samouprave. Oni koji imaju više novca, daju nešto više novca, oni koji nemaju novca ili misle da im to nije važno ne daju ništa, ima i puno takvih sredina koje izdvajaju za aktivnosti, za određene stvari gotovo nikakav novac, odnosno, nikakav novac za Vijeće nacionalnih manjina. Mislim da ne bi bilo loše, da ugradimo i u zakon, određenu obvezu jedinicama lokalne samouprave, da se određeni dio sredstava mora izdvajati. Jer ukoliko imamo nešto, onda oni moraju imati mogućnost, neovisno o volji čelnika jedinice lokalne samouprave da imaju svoje određene aktivnosti, jer kažem, opet se to svodi na to dobra volja, tko ima sredstava, tko nema sredstava, da li je nekome prioritet rada vijeća nacionalnih manjina ili ugradnja led rasvijetle ili abortiranje neke neke ulice. Ja mislim, što se tiče pozicije društva, gotovo nemoguće je da imamo dobro društvo, otvoreno društvo, ukoliko se ne daje potpora predstavnicima nacionalnih manjina, da oni djeluju i u okviru svojih jedinica lokalne samouprave. Kada gledamo na razini, na razini RH, kada bi odredili da je to tipa 0,2% proračuna jedinice lokalne samouprave došli bi do nekog iznosa 30-tak milijuna kuna što je tu negdje sa onim iznosom koje Vlada RH odnosno, nešto više vlada izdvaja za aktivnosti vezane uz određene kulturne stvari koje provode nacionalne nacionalne manjine u RH i sredstva koje se dijele sa pozicija vlade. Znači drugim riječima kada bi bio proračun grada ne znam milijuna kuna, govorim ili županiji, govorimo velikoj županiji, znači da bi bila obveza za aktivnosti vijeća da se izdvoji proračunski 200 kuna godišnje, što nije veliki novac ili kada govorimo o Gradu Zagrebu, umjesto 9 i nešto milijuna kuna bi se izdvajalo duplo više, odnosno, 18, 19 milijuna kuna i onda bi tu puno manje se ovisilo o dobroj volji će on koju jedinicu, odnosno, kako će on koju nacionalnu manjinu podupirati, nego bi se na transparentan i jačan način ta sredstva mogla dislocirati. To je nešto što bi se eventualno do drugog čitanja moglo razmisliti da postoji obveza jedinicama lokalne samouprave da izdvaja određena sredstva i koji bi to bio iznos sredstava da se mora izdvajati. I tu pozivam i predstavnike nacionalnih manjina da percipiraju s obzirom da su dio vladajuće koalicije, mogu utjecati na vladu da se takvo neko rješenje implementira. Znači još jednom govorim mi smo skloni da se ova tema, da se ovi izbori povežu i sa europskim izborima zbog više razloga, jedan od tih razloga je apsolutno što je to europska tema, šta je to europska vrijednost i što ja mislim da bi bilo dobro da se što veći broj pripadnika nacionalnih manjina involvira u te izbore. Žalosno je da mi mijenjajući zakon, uvodeći određena tehnička poboljšanja u same izbore moramo danas tu čuti da jednostavno njihova funkcija, de facto u najvećoj većini jedinica lokalne samouprave ne postoji. Znači oni se izaberu i na kraju krajeva aktivnosti su simboličke ili nikakve, a kada čujemo primjer kolege Beusa Richembergha da u Gradu Zagrebu imamo jedu nacionalnu manjinu koja ne može funkcionirati zbog toga što je postojao određeni spor koji je izgubljen na sudu i sada se pravnim sljedništvom blokira rad odnosno ne može se isplatiti sredstva Njemačkoj nacionalnoj u Gradu Zagrebu i oni de facto ne mogu raditi jer ta sredstava koja bi morali isplatiti će trajati čitav niz godina uopće da dođu da oslobode svoj konto kako bi mogli funkcionirati i provoditi svoju određenu svrhu. Znači postoje u praksi mnogi, mnogi momenti, mnogi elementi koje bi naši zakonodavci trebali predvidjeti kako bi se, kako bi se moglo reći da Vijeća nacionalnih manjina funkcioniraju na određen, najbolje mogući način. I zato evo pozivam državnog tajnika i ministarstvo da što prije u što skorijem roku predlože ove izmjene, znači mi ćemo podržati prijedlog da se vidi da li je moguće, bilo bi dobro da se spoje ta, to dvoje izbora, mislim da bi to povećalo izlaznost jer je izlaznost minimalna na izbore za Vijeća nacionalnih manjina, neko je spomenuo tu 10-tak posto ako izađe da je to izvrstan izlazak bio do sada, ja mislim da je interes da se ljudi osvijeste i da ne neki način prakticiraju i involviraju se u svoje lokalne zajednice i kroz ovu vrstu aktivnosti. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa i sad će opet poštovani kolega Gordan Maras pojedinačno nastupiti. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine podpredsjedniče, izabrao sam namjerno mogućnost da nastupim i pojedinačno, nisam htio ovo ovo u ime kluba ali kao zastupnik to mogu, pogotovo kao zastupnik iz Grada Zagreba koji je nezadovoljan načinom, na koji način funkcionira i iz pozicije Grada Zagreba odnos sa proračunskim novcem i odnos prema nacionalnim manjinama jer kada nemate uređen sustav, kada se ne zna tko pije ko plaća, kada nemate, bez obzira što je u Zagrebu se izdvaja 9 i nešto miliona kuna iz proračuna, ali daje se još sa pojedinih konta i za druge aktivnosti, kada u državi to ne funkcionira, kao što smo čuli kod gospodina Kajtazia, da velika većina gradova, jedinica općina niti ne podržava, niti može podržavati ovakve aktivnosti, onda dolazimo do situacije koja je el dorado za političke trgovce i oni koji troše javni novac na jedan nesustavan, netransparentan način bez ikakvih kriterija, politički trgovati, zastupnike animirati na taj način sa novcem poreznih obveznika kao što je to primjer u Gradu Zagrebu onda je to vrlo moguće i to se radi. Znači želim istaknuti primjer Grada Zagreba koji bez ikakve racionalne, sustavne odluke financira pojedine aktivnosti, ne samo u Gradu Zagrebu nego i po cijeloj Hrvatskoj, aktivnosti nacionalnih manjina birajući one koje odgovaraju gradonačelniku Grada Zagreba i na taj način po mojem mišljenju duboko, kupovajući naklonost političku određenih predstavnika nacionalnih manjina. Da imamo sustav, da ljudi mogu funkcionirati bez toga, ne bi gradonačelnik Grada Zagreba, zagrebački proračunski novac trošio za koje kakve aktivnosti koje nisu u Gradu Zagrebu za nacionalne manjine, financirao izdavanje knjiga nacionalnih manjina koje su u dosta slučajeva povezana i sa zastupnicima koji sjede u njegovom klubu. Znači to je jedna nakaradna situacija, nakaradna situacija, znači na izborim za, Hrvatski sabor ti ljudi nisu dobili podršku svojih nacionalnih manjina na listi Milana Bandića i nisu nacionalne manjine uopće znale da će završiti u Klubu zastupnika Milana Bandića, ali Poslovnik našeg sabora omogućava da nacionalne manjine budu u Klubu zastupnika nacionalnih manjina i da onda još izaberu, ako žele biti u nekom drugom klubu šta neki, naravno odnosno većina ih je izabrala i najveći dio nacionalnih manjina završe, pa čak i predsjednik Mađarske nacionalne manjine je predsjednik Kluba stranke Milana Bandića 365. I sada se ljudi u Gradu Zagrebu opravdano pitaju da li je to povezano i koliko je aktivnosti iz gradskog proračuna za pojedine manjine koje su u tom klubu ili predsjednik, predstavnik Mađarske nacionalne manjine koliko je njih financirano novcem Zagrepčana. Ja sam siguran da aktivnosti postoje, mogu me demantirati ovdje kolegice i kolege, znači da nije ništa financirano, ali ja sam siguran da postoji ne mali broj aktivnosti koje se financiraju proračunskim novcem i koje su također povezane sa kolegama koji sjede u njihovom klubu. Ja ne kažem, oni se bore za svoje nacionalne manjine, ali sustav je posložen tako da onda gradonačelnik Grada Zagreba može i ima ogroman utjecaj kroz gradski proračun jer novaca nema na razini države dovoljno da na taj način se politički trguje i onda utječe na određene stvari u RH odnosno u političkom prostoru RH. Kada pogledate Kada pogledate analizu koju je napravio zastupnik u Gradskoj skupštini, Renato Petek, koju nije nitko demantirao, a koja pokazuje koliko je netransparentno, ne putem sustava, nego putem svojih odluka, financirat ću ovu aktivnost, financirat ću ovu izložbu, financirat ću ovaj sportski skup, iz zagrebačkog proračuna, financirao gradonačelnik Grada Zagreba, onda dolazite do iznosa, on je došao u zadnjih 18 godina, pored onoga što ide kroz proračun, rekao sam za rad vijeća nacionalnih manjina, dolazite do iznosa od preko 15 milijuna kuna, što je novac, priznat ćete, ne mali, al onda kad pogledate strukturu, vidite da to nema nikakve veze, ali baš nikakve veze između broja pripadnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i novca koji je izdvojen za pojedinu nacionalnu manjinu. Znači, opet govorim, tu nema sustava, to je sve preko prsta, to je sve pitaš me, dam ti, ja odlučujem koliko ću dati kome, kako ću mu dati i na kraju kada imate takav sustav, ne možete nikog živog uvjeriti da se novcem Zagrepčana kroji politička scena na način da birači koji su glasali za nekoga, uopće nisu bili svjesni da će to tako biti. To u HS, naravno, nije isključivo vezano uz predstavnike nacionalnih manjina, tu imamo i gradonačelnike Petrinje, Đurđevca koji su blisko povezani također na taj način sa gradonačelnikom Bandićem i ono protiv čega sam ja je da se na taj način radi. Ja sam da se da i više sredstava za nacionalne manjine, u Gradu Zagrebu i duplo više. Znači, ukoliko je 9 i nešto milijuna kuna, ja sam da se da duplo više novca, ali da onda gradonačelnik Bandić nema tu mogućnost političke trgovine, kao što u ovom trenutku ima zbog toga kad je neuređen sustav, netransparentan, onda se radi tako kako se radi. I protiv toga moramo ovdje govoriti jer nije pozicija nacionalnih manjina i ono što želimo da oni imaju mogućnost rada, da štite svoju kulturnu baštinu, da pokazuju bogatstvo svega onoga što uključuje njihov rad, da na kraju se svede na to tko će u kojem klubu sjediti. Evo, kažem vam još jednom, ja sam i da se više podupre, da se napravi kako bi oni mogli što bolje raditi, ali da to nije isključivo vezano na ovaj način jer je nemoguće, priznajte mi, pa to znamo i svi, nemoguće je da baš se na taj način prepozna najveći proračun lokalni u RH i sad svi hitaju na njega. Hitaju zbog toga što se radi netransparentno i što je to jedini način da se očito izboriš za neke svoje stvari jer sustav koji sada imamo nije funkcionalan i omogućuje da se na taj način radi, a na kraju dolazimo do toga da se na mala vrata, na mala vrata, kao što je rekao predsjednik kluba, ne nacionalnih manjina, nego Milan Bandić 365, podržava i Vlada. Znači, to je opet nisi direktno u Klubu HDZ-a, al kao da jesi u Klubu HDZ-a i s tim moramo završit, znači, s tim moramo završit, ja dajem pravo apsolutno svim zastupnicima nacionalnih manjina da biraju tko će biti i premijer, tko će biti i većina za razliku od nekih političkih stranaka koji u RH misle da to nije ispravno, ja mislim da je to u redu, da ne možemo imati zastupnike prvog i drugog reda, ali izuzetno me iritira, kao i veliku većinu hrvatskih građana, kada vidim da je to povezano, konkretno u Gradu Zagrebu, Zagrepčane to izuzetno iritira, što na taj način gradonačelnik Bandić skuplja podršku, a još me više iritira kada te zastupnike naziva žetončićima, to me posebno iritira i tu želim stati u zaštitu i dignitet svojih kolega u HS i reći da nitko nema pravo se na taj podcjenjivački način ponašati prema zastupnicima u svom klubu. Ja da sam, primjerice, na mjestu kolege Jankovicsa, ja bi dao nakon takve izjave, ja bi dao ostavku na mjesto predsjednika kluba i izašao iz Kluba Milana Bandića 365 jer me nitko ne bi mogao u životu nazvati žetončićem. Zamislite koliko je to podcjenjivački prema svojim kolegama koji su u klubu da ih nazivaš žetončićima,

Pa, evo, ja bih se držao i dalje teme, znam da nije uvijek lako, ali probat ću zadržat teme nasuprot subjektivnostima g. Marasa. Dakle, objektivno gledano Grad Zagreb uistinu vijeća i predstavnike nacionalnih manjina financira, dakle, najvećim iznosom, on, ako gledamo u omjeru u odnosu na proračun, nije najveći u RH, međutim, u apsolutnom iznosu je. Ja želim vjerovat g. Maras da ste vi gradonačelnik Grada Zagreba da bi vijeće i predstavnici nacionalnih manjina ovdje u Gradu Zagrebu uživali najmanje jednaku potporu kao što imaju sada. Što se tiče financiranja, kažem, ako se držim i dalje teme, dakle, financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Grada Zagreba nema nikakve veze sa radom ovog kluba, niti je imalo, niti će imati u budućnosti.

morali dolaziti moliti gradonačelnika i da vam on dobrom voljom odobrava pojedine aktivnosti i ne bi nikad došli u poziciju da netko javno govori da ste u klubu gradonačelnika Zagreba zbog toga što ste dobili za ovu ili onu aktivnost. I ne bi nikada, meni je čudno da vas to ne smeta, da vas naziva gradonačelnik žetončićima. Nisam čuo nijednu riječ do vas a imali ste vremena od te izjave da se od toga ogradite, da date ostavku na mjestu predsjednik kluba i da kažete gradonačelniku nemate pravo se tako odnositi prema meni koji predstavljam Mađare u Hrvatskom saboru. Ja nisam ja, Robert Jankovics nisam žetončić.

u prvom djelu vašeg izlaganja rekli ste puno toga koji se slažem a u ovom drugom djelu, moram vam reći da ste najmanje pričali o izmjeni Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Romska zajednica i ja bili bi presretni da smo u 18 g. dobili sredstva o onoj kojoj vi govorite itd. Sigurno i kako vijeća tako i romska zajednica, položaj romske zajednice, bili bi sasvim drugačije nego što prikazuje sama slika. Ja ču se vratiti upravo na izmjenu Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji ste upravo svo ovo vrijeme govorili, potpuno se slažem kad govorimo da se trebalo omogućiti sredstva za bolje funkcioniranje, ne samo to nego jedinice lokalne samouprave trebale bi omogućiti isto tako prostor za njihovo djelovanje jer ne znam dal' ste imali priliku obići romska naselja kojih imamo više od 60

o problemu koji je nemoguće odvojiti od teme izbora za članove vijeća, znači ne možemo govoriti o izborima ukoliko nemamo šta će oni raditi i na koji način će oni raditi i kako se to radilo do sada. Da imamo transparentan sustav u gradu Zagrebu, onda se ne bi desilo da jedna nacionalna manjina po izračunima kolege Peteka dobije 50% sredstava iako nije ni blizu najzastupljenija u gradu Zagrebu jer to je onda preko prsta, tko te potegne za rukav, znači gradonačelnik Bandić na taj način radi. Ja ne želim raditi tko te potegne za rukav, ja želim raditi na način transparentan da svi znaju kako je netko dobio novac i koliko je novca dobio, to je problem u gradu Zagrebu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Davora Lončara. Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, vaša rasprava ne bise trebala odnositi na ovaj dio ovdje u Saboru ili sabornici nego isključivo u skupštini grada Zagreba jer je to tema koja je u nadležnosti grada Zagreba. Što se tiče pomoći grada Zagreba, jedinice lokalne uprave diljem Hrvatske, evo samo podsjećam jedinu bitnu činjenicu i stvar pa velik dio prihoda koji se dogodi diljem Hrvatske a u korist grada Zagreba je upravo iz djela djela teritorija ili cijele RH tako da ti iznosi nisu mali pa vas pitam, jeste li zato da sjedište firme koje su u Zagrebu a djeluju diljem Hrvatske, taj dio ostaje u jedinicama lokalnih uprava? Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Mislim da je to zakonodavstvo riješilo i da to funkcionira na način na koji funkcionira, nisu sve firme u Hrvatskoj registrirane u Zagrebu i nemaju sjedište u Zagrebu tako da je to vrlo teško odgovoriti na ovaj da/ne pristup kao šta ste vi mene pitali ali ono šta ću vam reći u ovom trenutku, stvarno mi je dosta da mi vi iz HDZ-a govorite o čemu ću ja govoriti u Saboru. Svaki put kad se dignem mi netko se iz HDZ-a digne i kaže nećeš govoriti o zagrebačkim temama u Hrvatskom saboru kao da ja nisam zastupnik iz Zagreba i kao da Zagreb nije što se tiče birača 1/5 Hrvatske. Pa s kojim mi vi isključujete 1/5 birača u RH da njih zastupnik u Saboru ne smije govoriti? S kojim pravom vi stavljate vaš Poličnik ispred grada Zagreba? Ja imam pravo isto ovdje govoriti kao što imate pravo vi govoriti o svojoj sredini, i govorit ću, još jednom vas molim … …/Upadica Reiner: Hvala lijepa./… … jer me to zbilja počinje iritirati da mi iz HDZ-a govorite šta bi ja trebao govoriti.

čuje se./… Slažem se, ali formalno ste kršili Poslovnik i morali ste ju dobiti, to što to vas neće tangirati je druga stvar. Poštovani državni tajnik Darko Nekić, izvolite. **Nekić, Darko** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Evo na kraju ove rasprave odnosno ovog prvog čitanja, želio bi doista se zahvaliti svima vama koji ste dali konstruktivne prijedloge danas u ovom izlaganju a mislim da mogu reći da je više od 95% ove rasprave bilo konstruktivno. Mi ćemo sve ove vaše prijedloge koje ste dali danas znači razmotriti do drugog čitanja i odgovoriti dakako na sve ono što možemo riješiti ovim zakonom. Mi ovim zakonom ne možemo riješiti neke probleme koji proizlaze iz Ustavnog zakona ali sve one primjedbe koje ste dali znači koje se mogu ugradit i koje mogu poboljšat ovaj zakon mi ćemo dakako pažljivo iz analizirat i do drugo čitanja znači doć sa novim, novim prijedlogom. Mislim da je ovaj zakon, dakle ide upravo u smjeru unapređenja sustava i da je Vlada Rh znači ovim zakon će nakon što ga sabor donese unaprijedit sustav zaštite i prava nacionalnih, podsjetiti da je i Operativnim programom za nacionalne manjine ovaj zakon predviđen tako da se nadam nakon usvajanja ovog zakona, nakon drugog čitanja da ćemo imati puno kvalitetnija rješenja. Hvala lijepo. Hvala lijepa, imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Kajtazija. jer na razini općine, gradova i županija je kao što znamo, na razini općine imamo 10, na razini grada 15 i na razini županije 25. Mislim da smanjenje broja vijećnika da će bolje i efikasnije doći do samog funkcioniranja i Vijeća nacionalnih manjina. Hvala.

poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora,